Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu. Njihova izvješća ste primili na sjednici, Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, uvaženi Matko Glunčić. Izvolite.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 72. Predlagatelj je Vlada RH. Rasprava je zaključena. Amandman 85. Ustava RH, članka 172. u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince, prilozi ih uz izvješće nisu umnoženi, već se nalaze na web stranici Hrvatskog sabora.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 Njihova izvješća ste primili na sjednici, amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, uvaženi Matko Glunčić. Izvolite. Matko** Poštovane predstavnici u Saboru i sabornice, radi se o konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuna Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Znači drugom čitanju. Dakle, Vlada RH, podnosi Hrvatskom saboru konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Ovim zakonom se zakonodavstvo RH, usklađuje sa Direktivom 2014/26 Europskog parlamenta i Vijeća Europe, od 26.veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava, te izdavanju odobrenja za više državnih područja za pravo na internetsko korištenje glazbenih dijela na unutarnjem tržištu. U daljnjem tekstu ću ja to referirat samo kao direktiva i ova direktiva obvezuje države članice EU da donesu njoj odgovarajuće propise. Slijedom navedenog, Vlada RH 12. siječnja 2017. uputila je Hrvatskog sabora redovnu proceduru u dva čitanja prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Rasprava o prijedlogu u prvom čitanju zaključeno u Hrvatskom saboru, 3. veljače 2017. godine, a zaključak o prihvaćenju prijedloga zakona, donesen je 8. veljače 2017. godine. O prijedlogu zakona raspravljala su dva odbora Hrvatskog sabora, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu kao matični odbor, oba odbora jednoglasno su podržala donošenje ovog zakona, znači u ovom prvom čitanju, pri čemu, Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu, nije imao primjedbi na prijedlog zakona, dok je Odbor za zakonodavstvo iznio novo tehničke primjedbe koje su u cijelosti usvojene i uvrštene u konačni prijedlog zakona. O konačnom prijedlogu zakona koji je Vlada RH, uputila u Hrvatski sabor, drugo čitanje, 13. travnja, 2017., raspravljaju Odbor za zakonodavstvu na svojoj 21 sjednici, te je jednoglasno podupirao donošenje zakona, uz jedan manji nomotehnički amandman, koji se odnosi na izmjenu izraza pod navodnicima osoba s posebnim potrebama u osoba s invaliditetom, kao izričaja koji se u službenoj upotrebi, koji u službenoj upotrebi, što Vlada RH, može prihvatiti. Također, o konačnom prijedlogu rasprave Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu, na svojoj 11 sjednici, kao matični odbor koji je bez primjedbi podržao konačni prijedlog zakona. U konačnom prijedlogu zakona, uz prihvaćanju nomotehničke primjedbe, Odbora za zakonodavstvo iz prvog čitanja uzeti su u obzir i prijedlozi i primjedbe sa rasprave o Hrvatskom saboru o prijedlogu zakona u prvom čitanju, u konačni tekst zakona uvrštene su i određena poboljšanja teksta, odredbi zakona koje su podnijela i nadležna državna tijela, pri čemu su uvrštena poboljšanja teksta prvenstveno formalno, odnosno, nomotehničke prirode. Vezano uz sadržaj zakonskog prijedloga, ističe se da se konačnim prijedloga zakona o izmjenama, dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima sukladno direktivi, unaprjeđuje sustav kolektivnog ostvarivanja autorskih prava i srodnih prava u RH, te te se olakšava izdavanja odobrenja iz internetsko korištenje glazbenih autorskih dijela na više državnih područja na unutarnjem tržištu EU. Ovo je jedna novina u tom zakonu. U RH djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava odnosno srodnih prava, trenutno obavlja osam organizacija te će se predloženim zakonom uz formalno ispunjenje obveze implementiranja propisa EU tim i mogućim budućim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava koje budu djelovale u RH detaljnije nego do sada propisati obveze koje moraju ispunjavati u obavljanju ove svoje djelatnosti. ja ću sada ovdje nabrojiti pet promjena koje su značajne u ovom novom zakonu, a to su, propisuje se još viša razina obveza prema nositeljima prava koje zastupaju te prema korisnicima predmeta zaštite čije nositelje zastupaju. Drugo, unapređuje se učinkovito alternativno rješavanje sporova između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i korisnika predmeta zaštite kao i mogućih sporova s nositeljima prava, kao treće, detaljnije se nego do sada propisuju profesionalni standardi u upravljanju organizacija za kolektivno ostvarivanje prava prvenstveno u pogledu financijskog poslovanja, zatim se podiže razina transparentnosti u radu organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i na kraju propisuju se potrebni preduvjeti za odobrenje prekograničnog internetskog korištenja glazbenih djela, što nameće kao potreba u kontekstu postizanja jedinstvenog digitalnog tržišta EU. Donošenjem zakona očekuju se pozitivni gospodarski, socijalni, kulturni i drugi učinci budući da će unaprijeđeno uređenje sustava kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava utjecati na stvaranje boljeg, učinkovitijeg i transparentnijeg sustava te omogućiti bolju dostupnost hrvatskih glazbenih djela na unutarnjem tržištu EU. Očekivane koristi od učinkovitijeg i transparentnijeg sustava imat će nositelji prava kao i korisnici autorskih djela i drugih predmeta zaštite. Naime, očekuje se da će se povećanjem transparentnosti učinkovitosti smanjiti troškovi upravljanja organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u korist raspoloživosti većeg dijela od prikupljenih naknada za raspodjelu nositelja prava. Pri tome će se također povećati transparentnost određivanja visine naknada za korištenje predmeta, zaštitu od strane komercijalni korisnika. Ujedno će se olakšati ukupni nadzor nad zakonitošću rada organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i osigurati detaljniji uvid javnosti u njihov rad. ističe se da je RH 21. veljače 2017. godine putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova zaprimilo obrazloženo mišljenje Europske komisije, povreda 2016/035/45 u vezi ne prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo u propisanom roku. Dakle taj rok je bio do 10. travnja 2016. godine, uz zaprimljeno mišljenje Europske komisije sukladno članku 258. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju EU, Europska komisija poziva RH da poduzme potrebne mjere kako bi u roku od dva mjeseca o primitku obrazloženog obrazloženog mišljenja odnosno do 16. travnja 2017., dakle kasnimo dva mjeseca za sada, postupila u skladu s njime. Obzirom na navedeno predlaže se žurno usvajanje ovog zakona kako bi se izbjegle moguće financijsko kažnjavanje RH zbog povrede prava EU. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvažena zastupnica Vesna Bedeković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i kao što je već rečeno u ime predlagatelja. Prijedlog ovog zakona raspravljen je u prvom čitanju i jednako tako konačni prijedlog konačni prijedlog zakona raspravila su i prihvatila i matična radna tijela Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za zakonodavstvo, naravno i prihvatila uz napomenu da se pri oblikovanju konačnog prijedloga zakona u obzir uzmu sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja koja su iznijeta u raspravi prilikom prvog čitanja i jednako tako da se nomotehnički dorade članci 4., 10., 11., 12., 13., 24., 25., 26., 27. i članak broj 30. Na početku odmah naglašavam Klub zastupnika HDZ-a će Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji je dostavljen od strane predlagatelja i prihvatiti. Samo ću ukratko podsjetiti na razloge zbog kojih se ovaj zakon donosi kao i na osnovna pitanja koja se njim rješavaju. Naime, autorsko pravo i srodna prava kreativnim stvarateljima i ulagačima u kreativnim industrijama osiguravaju upravljanje nad upotrebom njihovih autorskih djela i predmeta zaštita srodnim pravima uz pripadajuću naknadu za takvu upotrebu. A jednako tako autorsko i srodna prava predstavljaju značajan čimbenik i gospodarskog i društvenog rasta. Tome u prilog ide i najnovija studija industrije koja se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u EU iz listopada 2016. godine u koju su uključeni i podaci za RH koja pokazuje doprinos tih industrija u EU u iznosu od 5,4% u ukupnoj zaposlenosti i 6,8% zaposlenosti i 6,8% u BDP-u. I stoga je i cilj ovog zakona prije svega osigurati poticaj za stvaranje autorskih djela i na taj način poticati razvoj kreativne i kulturne industrije, jednako tako osigurati poticaj za ulaganje u stvaranje autorskih djela i drugih predmeta zaštite, osigurati dakako pristup javnosti autorskim djelima odnosno predmetima zaštite na način da se na naknadama od njihovog korištenja osigura povrat ulaganja u njihovo stvaranje i osiguravanje pristupa javnosti i jednako tako osigurati financijsku osnovu za bavljenje kreativnim djelatnostima i na taj način poticati kreativne industrije. Bitno je pri tom naglasiti da distribucija sadržaja odnosno roba i usluga zaštićenih autorskim i srodnim pravima iziskuje licenciranje tih prava od strane njihovih nositelja. A s obzirom da pojedinačno licenciranje tih prava nije praktično niti je učinkovito kada se radi o velikom obimu korištenja predmeta zaštite za potrebe učinkovitog sustava licenciranja ovih prava, univerzalno je uspostavljen sustav kolektivnog ostvarivanja prava. Organizacije pak za kolektivno ostvarivanje prava u tom smislu komercijalnim korisnicima omogućavaju uređivanje pitanja korištenja prava za velik broj autorskih djela u slučajevima kada bi pojedinačno uređivanje prava sa pojedinačnim nositeljima prava bilo nepraktično i time bi iziskivalo i prohibitivne transakcijske troškove. Jednako tako organizacije za kolektivno ostvarivanje prava imaju ključnu ulogu u zaštiti i promicanju kulturne različitosti i raznolikosti zbog toga što manje i manje poznatim repertoarima omogućavaju pristup tržištu. I upravo ovaj prijedlog zakona u tom smislu detaljno propisuje profesionalne standarde upravljanja ovim organizacijama prvenstveno u financijskom dijelu njihova poslovanja a jednako tako propisuje i standarde transparentnosti u radu tih organizacija. I podsjetiti ću naravno da su u EU prepoznata dva problema vezana uz organizacije za kolektivno ostvarivanje prava od kojih se prvi odnosi na nedovoljno transparentno i učinkovito upravljanje ovim organizacijama uz nedovoljan nadzor nad njihovim financijskim upravljanjem dok se drugi odnosi na nedovoljnu pripremljenost kolektivnih organizacija za internetskom multiteritorijalno licenciranje te nedovoljnu pravnu sigurnost u ovom području. I upravo kako bi se ovi navedeni problemi riješili na razini EU. Europski parlament i Vijeće Europe 26. veljače 2014. godine donio je o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava za internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu. direktiva obvezuje države članice EU da donesu odgovarajuće zakone i druge propise do travnja, točije 10. travnja 2016. godine, upravo odredbe zakona o autorskom pravu i srodnim pravima je li, ovaj zakon predstavlja ujedno i usklađivanje sa pravnom stečevinom EU. Kao što sam rekla, nakon provedene rasprave u prvom čitanju pri oblikovanju konačnog prijedloga zakona predlagatelj je uzeo u obzir i prihvatio primjedbe matičnih radnih tijela i slijedom toga, dakle slijedom prihvaćenih primjedbi Odbora za zakonodavstvo, konačni prijedlog zakona nomotehnički je dorađen a osobito u člancima 4., 10, 11., 12., 13., 24., 25., 26., 27. i 30. I također predlagatelj je uzeo u obzir i prihvatio napomenu Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu da se pri oblikovanju konačnog prijedloga zakona u obzir uzmu sve primjedbe i svi prijedlozi i mišljenja klubova kao i zastupnika koji su sudjelovali u pojedinačnoj raspravi prilikom razmatranja teksta zakona u prvom čitanju. Slijedom toga, u tekst konačnog prijedloga zakona unesene su izmjene kojima se dodatno unapređuju odredbe koje se odnose na kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava. I tako je u članku 18. Konačnog prijedloga zakona kojim se mijenja članak 165. u stavku 2. izmijenjena ona odredba koja u smislu načela za određivanje visine cijene naknade za korištenje predmeta uređuje da će se pri određivanju takve cijene u odgovarajućoj mjeri uzeti u obzir religiozne, socijalne i kulturne potrebe korisnika koje pripadaju osjetljivim društvenim skupinama umirovljenika, djece i osoba sa osoba sa posebnim potrebama. Također dodatno su precizirane i odredbe koje su vezane uz nadzor nad obavljanjem djelatnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje prava kao i neovisnih upravljačkih subjekata u smislu ovog zakona. Također u članku 9. konačnog prijedloga zakona kojim se mijenja članak 158. u stavku 3. precizirano je da ako obavljanje određenih administrativnih, tehničkih ili pomoćnih poslova primjerice kod izdavanja računa korisnicima ili raspodjele pripadajućih iznosa među nositeljima prava organizacija za kolektivno ostvarivanje pisanim ugovorom povjeri drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi takav ugovor nema utjecaja na dužnost organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, na ispunjavanje svih obveza sukladno ovom zakona. Uz navedeno u kontekstu ovlaštenja inspektora koji nadzire obavljanje djelatnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje prava u smislu ovog zakona da sudjeluje na općoj skupštini uvedena je i obveza pravovremene dostave obavijesti o mjestu i vremenu održavanja opće skupštine a ova se odredba nalazi u članu 28. Konačnog prijedloga zakona. Također u članku 30 kojim se mijenja članak 171.b u stavku 5. uvedena je dodatna odredba kojom se uređuje da ukoliko tijelo nadležno za inspekcijske poslove u pogledu djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava zaprimi obrazloženi zahtjev bilo koje osobe koja ima pravni status ili postupak … po službenoj dužnosti stekne spoznaju da neovisni upravljački subjekt kolektivno ostvaruje prava na području RH a bez prethodne propisane dostave obavijesti o tome, nadležno tijelo od tog subjekta može tražiti informacije i dokumentaciju radi utvrđivanja obavlja li isti kolektivno ostvarivanje prava u skladu sa odredbama ovoga zakona. svakako stvorene pretpostavke kojima se osiguravaju dodatni mehanizmi za učinkovito obavljanje inspekcijskog nadzora nad djelatnostima kolektivnog ostvarivanja prava. I zaključno, na temelju svega što sam do sada iznijela, Klub zastupnika HDZ-a podržati će konačni prijedlog predlagatelja Vlade RH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** S obzirom da nemamo drugih prijavljenih, time zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Mi bismo s time završili današnji rad i nastaviti ćemo sutra u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 145. Ugodno poslijepodne.